Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevast istungit. Nüüd oleme jõudnud kohaloleku kontrollini. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 73 Riigikogu liiget, puudub 28. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. On üks teade. Nimelt, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis demokraatliku ja vaba Iraani toetusrühma moodustamise koosolek. Kokkukutsuja on Juku-Kalle Raid. Ja mitte juhuslikult ei ole meil külaliste rõdul kaks härrasmeest, kes mõlemad on Iraani eksiilvalitsuse esindajad. Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase istungi päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

m-valimised. Toon ühe väga hea näite lähiminevikust: Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski valimised. Esimene salajane hääletamisvoor kukub läbi, korraldatakse teine voor, see kukub samuti läbi, siis korraldatakse kolmas hääletusvoor.

panna. Tänu sellele, et meil oli võimalik neid sedeleid tagantjärele kontrollida, üle vaadata, teame me nüüd täpselt, kuidas iga fraktsioon hääletas. Samuti tuvastasime, et rikuti hääletamise salajasuse printsiipi. Saadikud polnud

rakenduste poodide kaudu. Eesti riigiasutused ise ei saa sinna rakendusi lisada ega ära võtta. Ehk siis tegelikult me hakkame sõltuma suurkorporatsioonidest.

võtta. Põhiseadusest tuleneb aga Riigikogu liikme mandaadi teostamise võrdse kohtlemise nõue: saadikuid ei tohi kohelda ebavõrdselt. Aga kuidas meil see võrdne kohtlemine siin saalis välja näeb?

Ehk siis koalitsioon ise tegi veel suuremat obstruktsiooni. Ja muide, seesama koalitsioon Tallinnas, kui oli vaja valida Jevgeni Ossinovski, võttis samuti vaheaegu kokku poolteist tundi, et saaks kolm korda hääletust läbi viia, ikka vahepeal koguneda ja otsustada, kes kuhu

mandaadi teostamise võimaluste võrdsuse nõue, mida ma juba mainisin, aga kõige olulisem, mis on koalitsioonil ammu ununenud: kõrgeima riigivõimu kandja on jätkuvalt rahvas.

Keskerakond ei toeta sellist demokraatiat, sellist menetlust, ega toeta ka m-valimiste tulekut. Seetõttu me hääletame selle eelnõu vastu. Aitäh!

kolmas lugemine. See seadus on põhiseaduse mõttes konstitutsioonilise tähtsusega seadus kodakondsuse seaduse järel.

Anastassia ütles, tuleb Riigikogu liikmeid kohelda võrdselt. Ja selliste ülimalt tähtsate konstitutsiooniliste seaduste puhul peavad saama rääkida kõik Riigikogu liikmed.Ma

ma palun kohaldada ka minu suhtes sellist suvaotsust, et ma saaksin rääkida kaasa konstitutsioonilise seaduse muudatuste probleemsetest külgedest. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Olen sunnitud tõdema, et see sõnavõtt ei olnud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohane. Ja teiseks, tõepoolest, väga õigesti märkisite, et kolmandal lugemisel saavad läbirääkimistel osaleda üksnes fraktsioonide esindajad. Ma näen, et kaks fraktsiooni ei ole veel oma sõnavõttu üles pannud, nii et on võimalus ka teil. Kui te saavutate nende fraktsioonidega kokkuleppe, et te saate nende nimel esineda, siis on teil praegu see võimalus veel täiesti olemas.Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Mario Kadastik, palun!

Praktikas on niimoodi, et Venemaal ei ole tegemist kuidagiviisi võrreldava e-valimiste süsteemiga. Seal jagab keskne valimiskorraldaja paroole inimestele mingisugusel alusel, sealjuures ei ole sugugi selge, millisel alusel. põhjus, miks meil on e-valimised nii edukalt toiminud, miks neil on nii suur kasutusprotsent, on see, et Eestis eksisteerib igal isikul lisaks füüsilisele identiteedile ja dokumendile ka digitaalne identiteet. Meil on

Meil on võimalik eemaldada korduvad valimised, meil on võimalik paberil hääletamise korral eemaldada digitaalne hääl, ilma et me kontrolliks, mis oli see hääl. Ja samas, kui me oleme lõpuks need hääled kokku võtnud, võimalik neid hääli lugeda ilma, et neid oleks võimalik seostada enam selle isikuga, kes hääle andis. Ehk tagatud on salajasus.See süsteem toimib meil tegelikult väga edukalt ja see toimib meil tõesti tänu digitaalsele identiteedile. Üheski teises riigis ei ole sellist kohustuslikku digitaalset identiteeti.

tegelikult on Eesti riigil võimalus täpselt sellelesamale valimised.ee lehele teha alternatiivne äpiturg, kust on võimalik äppi alla laadida. See tähendab, et sellisel juhul on kontroll riigi käes.

ühestki reaalsest intsidendist. Räägitakse igasuguseid kuulujutte, kõlakaid, püstitatakse hüpoteese, aga reaalseid intsidente ei ole registreeritud mitte ühtegi. Samamoodi on 19 rakendusaasta jooksul tehtud regulaarseid uuendusi, ajakohastamisi,

Nii et igal juhul me toetame seda eelnõu, sest tegemist on õigusruumi täpsustusega, samuti süsteemi edasi arendamisega. Reformierakonna nimel kutsun üles seda eelnõu toetama. Aitäh! Suur tänu! Eesti 200 fraktsiooni nimel Hendrik Johannes Terras, palun! Kolm minutit lisaks, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti 200 fraktsioon on kahe käega selle eelnõu poolt. Lisaks õigusliku raamistuse ajakohastamisele me toome eelnõus välja kaks olulist aspekti, millele ma tähelepanu juhin.Esimene on see, et selle seaduse vastuvõtmisel muutub meile juba praegu kasutusel olevas valijarakenduses aktsepteeritavaks

Teiseks astume me selle eelnõuga pika sammu edasi selle poole, et nendesamade nutiseadmetega saaks tulevikus osaleda ka hääletusel. Android ja iOS on selles seaduses olulised lisandused tarkvarade loetelus, mida tulevikus saab valimistel hääletamiseks kasutada.Olen kindel, et varem või hiljem jõuame selleni, et saame valida ka mobiiltelefoniga. Eesti jaoks on see väike samm, sest meie digitaalne ökosüsteem on nii hästi arenenud, et isikliku võtme haldus‑ ja infrastruktuur võimaldab meil teha seda üsna lihtsasti. Maailmas oleme sellega teerajaja ja suunanäitaja, sest me teeme seda, mida teised riigid alles tahaksid teha ja mille poole nad püüdlevad. Jah, probleemide otsijad neid ka leiavad. Nii nagu pole täiuslik meie riik, ei ole täiuslik ka meie digiriik. Kuid selles on palju, mille üle uhked olla ja mida edasi arendada. Riigikogu ülesanne on luua selleks võimalusi ja näidata suunda kogu maailmale, kuid ennekõike meie inimestele, kes tahavad elada riigis, kus [m-valimine] toimunud ja ka sel nädalal toimuvate arutelude käigus apelleerivad oponendid peamiselt sellele, et sedeliga hääletamine on läbi proovitud ja kindel meetod, kuid internetis hääletamine määramatult ohtlik.

olen kindel, et valimiskomisjon, valimisteenistus ja infosüsteemi amet teevad väga head tööd ning tagavad selle, et elektroonilised valimised, mida riik ühe teenusena enda elanikele pakub, on piisavalt turvalised ja kontrollitavad, et neid saaks usaldada. Juhin tähelepanu sellele, et praegu on avalikkusele teada vaid üks juhtum, kus üks tuntud aktivist suutis valijarakendusega manipuleerides rikkuda iseenda e-hääle. See on ainus näide, kui jätta kõrvale [kellegi isiklikku] arvutit puudutavad riskid. Samas on paberil hääletamisel sedeleid rikutud läbi aja, näiteks mullustel Riigikogu valimistel lasti hääletuskastidesse kokku 3477 rikutud pabersedelit, aga kellelgi polnud sellest sooja ega külma.

Sellest saab teha ainult ühe järelduse: meie digitaalne asjaajamine on turvaline ja me läheme oma digiarenguga julgelt edasi. Eesti inimesed soovivad, et riik vaataks julgelt tulevikku, ning mitte ainult ei vaataks, vaid astuks ka julgeid samme, et inimese ja riigi digitaalne suhtlus oleks kaasaegne ja ladus. Nad soovivad ka palju enamat: seda, et Eestis oleks lihtne teha asju, mida vajame või tahame. Eelmistel valimistel näitas enam kui pool Eesti hääletajatest, et vaatamata kriitikute pingutustele nad siiski usaldavad enda riiki ja soovivad kasutada kaasaegseid lahendusi. Eestis on üsna raske ette kujutada, et me annaksime asjaajamises allkirju paberil. Me teeme seda digitaalselt juba aastakümneid. Meie jaoks on see iseenesestmõistetav ja igapäevane asi. Praegu käib Euroopa Parlamendi valimiste kampaania, kus paljud otsivad viise, kuidas bürokraatiat ja sellega kaasnevaid kulusid vähendada. Digiallkirjastamine üksi annab igale inimesele, kes seda võimalust Eestis kasutab, ajalist kokkuhoidu nädalates igal aastal. Aja kokkuhoiust saadavat kokkuhoidu on mõõdetud ka protsentides väljendatava positiivse mõjuga sisemajanduse kogutoodangule. Riigiteenuste ja digitaalsete teenuste arengu mootor on avatus ja julge konkurents võrreldes erasektori pakutavate teenustega. Arenguväljakutsetele vastates saamegi areneda, [leevendada] kitsaskohti ja liikuda edasi. Inimesed ootavad, et teenused toimiksid inimeste, kasutajate vajaduste järgi ning et me ei peaks häbenema konkurentsi parimate ettevõtete parimate e-teenustega. Olen veendunud, et äppide kasutamine riigiga suhtlemiseks ning riigi teenuste kasutamiseks peab saama uueks normaalsuseks võimalikult kiiresti. Poliitiline müra ei tohi takistada riigi teenuste ajakohastamist. E-hääletamine on olnud meie visiitkaart aastakümneid, m-valimised on samm edasi, arvestades mitte ainult inimeste ootusi, vaid ka seda, et tehnoloogiline reaalsus Selle seaduse vastuvõtmine on meie võimalus taas teha ajalugu ja me teeme seda siin ja praegu. Eestis saab elektrooniliselt hääletada aastast 2005, siis oli e-hääletajaid 2%, mullustel Riigikogu valimistel aga oli e-hääletajate osakaal juba 51,2% – 20 aastaga kasvas hääletajate hulk 26 korda.

Eesti 200 toetab seda eelnõu ühemõtteliselt ja me hääletame selle poolt. Aitäh! Tänan väga! EKRE fraktsiooni nimel Varro Vooglaid, palun!

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! See viimati kuuldud kõne oli selline loosunglik, meenutas isegi natukene nõukogudeaegset parteikongressi kõnet, et helgele tulevikule vastu julgelt, kõik läheb muudkui paremaks, teeme ajalugu ja nii edasi.Aga reaalsus on ju see, et Euroopas ei ole teist riiki, kus kehtiva valimissüsteemi vastu oleks usaldus kodanike seas nii madal nagu Eesti Vabariigis.

Eesti Vabariigi kodanikest, täpsemalt 48,1% ütles, et nad ei usu, et mullustel valimistel leidis aset mingisugune pettus – nad kas ei usu või pigem ei usu, kui täpne 48,1% kodanikest leiab, et on põhjendatud usaldada Eestis kehtivat valimissüsteemi. See on reaalsus. Kas keegi siit saalist oskab öelda ühegi teise Euroopa riigi, kus oleks usaldus kehtiva valimissüsteemi vastu sedavõrd madal? Ei oska. Ja põhjuseks ei ole teie ignorantsus, vaid põhjuseks on see, et sellist riiki Euroopas teadaolevalt

Ja see ei ole sugugi mingi naerukoht. See ei ole naljakoht! Sellepärast, et usaldus valimiste süsteemi vastu on demokraatliku ühiskonnakorralduseconditio sine qua non, nagu öeldakse, ehk tingimus, ilma milleta ei saa sellest asjast üldse rääkida. See on fundamentaalne küsimus. Kodanikel on ju põhjendatud riigivõimule alluda üksnes niivõrd, kuivõrd nad reaalselt usaldavad ja usuvad, et riigivõim on legitiimne. Valimised seevastu ongi riigivõimu legitimeerimise mehhanism. Seetõttu on kohutavalt oluline, et kodanikud reaalselt usaldaksid seda, et valimised toimuvad ausalt, läbipaistvalt ja kontrollitavalt et sellele usaldusele tuginedes omakorda peetaks võimalikuks üleüldse riigivõimule kuuletuda, alluda, muu hulgas makse maksta ja täita kehtestatud seadusi. ole mitte ainult selles, et ainult alla poole Eesti Vabariigi kodanikest reaalselt usaldab kehtivat valimiskorda,

22%. See väga informatiivne, hästi kirjutatud artikkel väärib siinkohal tsiteerimist. Artikkel ise kannab pealkirja "Ülbe hoolimatus lõpeb krahhiga". Ja ma tsiteerin: "Usaldus demokraatia vastu püsib seadustel, aga veelgi rohkem seadusi ja tavasid austaval poliitilisel kultuuril. Kultuur peab vastu ja kohaneb väikeste muutustega, mis on iga areneva ühiskonna puhul loomulikud. Aga kui reegleid ja tavasid hakatakse massiliselt eirama omahuvist lähtuvalt, viib see kultuuri hävimiseni, mida iseregulatsiooni korras parandada pole võimalik. See on hetk, kui öeldakse, et "rahvas on haige", ning kehtestatakse vaikiv ajastu või diktatuur. Eesti ei ole sellest enam kaugel. Eesti rahva usaldus valimiste aususesse on kümne aastaga langenud. Usaldust valimiste vastu uuriti Maailma väärtusuuringu (World Values Survey) raames, ja seal on andmeid 90 maailma riigi kohta. 2014. aastal usaldas valimisi 70,1 protsenti Eesti vastanuist, 2018. aastal kaks kolmandikku, täpsemalt 66,6

Paraku on usaldus valimiste aususe vastu Eestis pärast 2018. aastat veelgi langenud. 2023. aasta aprilli lõpus tehtud Norstati küsitluse järgi vastas alla poole küsitletuist, täpsemalt 48,1 protsenti, et "ei usu" või "pigem ei usu", et mullu riigikogu e-valimistel toimus e-häälte osaline võltsimine. Seega on Eestis usk sellesse, et häälte lugemine toimub ausalt, langenud viimase kümne aastaga 70 Kui seda tulemust kõrvutada WVS uuringu riikide valimisusalduse pingereaga, siis satuksime otse Valgevene kõrvale, kus 2018. aastal (kaks aastat enne 2020. aasta revolutsiooni) oli usaldus häältelugemise aususe suhtes vaid 46 protsenti. Kuid kõige hullem Eesti poliitilise kultuuri lagunemise juures on see, et protsessi osalistel ei tundu olevat enam mingit reaalset jõudu (ja võib-olla ka soovi) seda peatada." Nii. See ongi küsimus, millele me peaksime tänasel päeval päriselt vastust pakkuma. Kui me teame, et usaldus valimiste süsteemi vastu Eesti Vabariigis on sedavõrd räbal, siis kas ei oleks mõistlik võtta aeg maha, süveneda tõsiselt sellesse probleemi ja vaadata, mida teha annaks, et usaldus võiks kasvada? Soomes ei ole võetud e-valimiste süsteemi kasutusele, seda mitte sellepärast, et neil puudub selleks tehnoloogiline võimekus, vaid sel väga lihtsal põhjusel, et nad ei ole pidanud võimalikuks riskida valimissüsteemi usalduse Ka selle kohta oli Postimehes hiljuti intervjuu selle isikuga Soomest, kes vedas seda töögruppi, kes pidi küsimusse süvenema, kas võtta see süsteem Eesti eeskujul kasutusele või mitte. Ja ta toonitas seda väga selgesõnaliselt: "Tehniliselt oleksime me suutelised seda tegema, aga lihtsalt me ei saa nii tõsiste asjadega mängida." Lõppude lõpuks taandubki küsimus ju sellele, kas me tahame, et Eesti oleks demokraatlik riik üksnes deklaratiivselt või et ta oleks Me teame, et põhiseaduse esimese paragrahvi kohaselt Eesti peaks olema demokraatlik riik. "Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas," deklareerib meile põhiseadus. Aga reaalselt ei ole Eesti Vabariigis selle asjaga lood sugugi head. Rahval ei ole võimalik valida presidenti ega isegi seada üles presidendikandidaate. Meil ei ole rahval võimalik algatada rahvahääletusi ega ka parlamendis seaduseelnõusid, nagu see oli eelmiste põhiseaduste kohaselt, 20 aasta jooksul ei ole rahvale pakutud võimalust ühelgi referendumil osaleda, ja nagu näeme, on ka usaldus parlamendivalimiste süsteemi vastu väga madal. Ärgem palun süvendagem seda probleemi! Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Helir-Valdor Seeder, palun! Ja kolm minutit lisaks Isamaale. Aitäh! Head kolleegid! Selle eelnõu eelmisel lugemisel ma käisin kaks korda siin suure saali ees rääkimas, korra enda nimel ja korra fraktsiooni nimel. Ma ei taha siin lõpphääletuse eel ennast sugugi korrata ega hakkagi kordama, aga ütlen mõned mõtted enne lõpphääletust, võib-olla see kellegi otsust veel siiski mõjutab.Väga paljud eksperdid on juhtinud tähelepanu, et usaldust valimiste vastu ja usaldust valimisseaduste vastu vähendab see, kui seadust väga sageli muudetakse. Ja nii on kahetsusväärselt Eestis praegu juhtunud. Ekspertide soovitused on olnud sellised, et pigem tuleks muuta seadusi harvem, aga teha seda kompleksselt ja tervikuna. Kahetsusega peab aga praegu tõdema, et ka selle seaduse puhul me ei ole lähenenud kompleksselt valimisseaduse probleemidele, need väljuvad e‑hääletuse ja m-hääletuse raamidest, need on sisuliselt põhiseaduslikud põhiseaduslikud siirded, kuhu me oleme täna jõudnud, mis vajavad ka muutmist.See ei ole ka etteheide ei ühelegi valitsusele, vaid lihtsalt see kõik tuleneb osaliselt ka Eesti ühiskonnas toimunud muudatustest, näiteks inimeste liikumine ja demograafiline olukord. Kindlasti ei ole enam proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas see, et meil on 16 mandaadiga Harju‑ ja Raplamaa valimisringkond, aga ainult 5 mandaadiga Lääne-Viru maakonna valimisringkond. Sellele on juhtinud tähelepanu ka õiguskantsler. Aga aastaid ja juba mitmendat koosseisu ei ole Riigikogu suutnud lahendada seda probleemi, mis puudutab valimisringkondade suuruse ja proportsionaalsuse ideed. Ja see puudutab nii valijaid kui ka kandideerivaid poliitikuid, sest saada ringkonnamandaat erineva suurusega – niivõrd erineva suurusega, et vahe on enam kui kolm korda – valimisringkondadest on täiesti erinev. Nii jääb ka valijaskond ühes või teises ringkonnas erinevalt esindatuks. Ehk siis teisel puhul tulevad nimekirjades olevad kandidaadid pigem üleriigilise nimekirja kaudu, mitte valimisringkonna kaudu. See on sisuline probleem, aga seda me praegu ei lahenda.Või ühetaolisuse probleem, kui e-hääletusel on võimalik valimisnädalal korduvalt oma häält muuta tulenevalt sellest, mis ühiskonnas toimub valimiste ajal, ka kandidaatidega. Me teame oma poliitilisest praktikast, et on juhtumeid, kus see on olnud väga oluline muudatus ja valijate eelistusi muutnud. Aga paberhääletajal, kes käib esimesel hääletuspäeval hääletamas, enam seda võimalust ei ole. Need ei ole ühetaolised võimalused, need ei ole ühetaoliselt valimised. Valimiskeskkond m-hääletuse puhul, millest me täna räägime, ja nii-öelda akadeemiline keskkond valimisjaoskonnas – need on ju täiesti erinevad. Kas me saame öelda, et on ühetaoline valimine, kui me teeme selle valiku mobiiltelefonis disko ajal või me läheme rangelt komisjoni pilgu all olevasse valimisjaoskonda

Algataja, praegusel juhul Vabariigi Valitsus, on öelnud, et seadus on tehnoloogianeutraalne, mis tähendab, et seadus sätestab ainult elektroonilise valimise, aga eraldi tehniliste vahendite ringi seaduses ei määratleta.

kuid ka neid märkusi ei arvestatud ei põhiseaduskomisjonis ega ole arvestatud kogu selle eelnõu menetlemisel. Väga selge on olnud valimiskomisjoni ja ja valimisteenistuse seisukoht, et operatsioonisüsteemid peavad olema arvutites. Operatsioonisüsteemid peavad olema arvutites, sel juhul on see kõik hallatav, Eesti Vabariigi riigiasutused on nutiseadmetes, nii nagu praegune seadus võimaldab – ja sellest on siin juttu olnud, Google'ist ja Apple'ist –, siis need ei ole sellisel kujul kontrollitavad, kuidas neid rakendusi laaditakse, vaatlejad ei saa minna kontrollima rakenduste täiendusi ja arendusi ja nii edasi. See väljub riigiasutuste kontrolli alt. Sellele on juhtinud väga tõsiselt tähelepanu nii valimisteenistus kui ka valimiskomisjon. Me võime ju jääda vaidlemagi selle üle, kui turvaline see keskkond on, aga kui see ei ole tänaste teadmiste kohaselt lõpuni kontrollitav ja jälgitav, siis me jätame need otsad lahti ja me jätame jällegi selle vaidluse õhku. Seadus seda ei reguleeri ja usaldust valimiste vastu me sellega ei suurenda. need on probleemid ja komistuskivid, millele mina tahtsin tähelepanu juhtida. Kõigele sellele lisandub see menetlus, millest siin eelnevalt on juttu olnud, mis ei toimunud kooskõlas kodu‑ ja töökorra seadusega, sest erinevad muudatusettepanekud liideti kokku täiesti seadusevastaselt. Põhiseaduskomisjonis liigitati nad ebasiirasteks ma ei tea, mida see tähendab, aga leiti, et mingi osa muudatusettepanekuid on ebasiirad – ja liideti lihtsalt kokku üheks muudatusettepanekuks. Ja sellele, mis toimus siin suures saalis, on juba tähelepanu juhitud. obstruktsioonilisel eesmärgil muudatusettepanekute hääletamisel vaheaegasid ei saanud võtta, aga näete, juhatuse vaheaeg koos vanematekoguga kestis poolteist tundi ja muudatusettepanekute hääletus tund aega. Kes siis obstruktsiooni rohkem rakendas? Siin on meil mõtlemiskohti küll nii menetlusliku protsessi kui ka eelkõige sisulise poole pealt. Ja just tulenevalt sellest sisulisest poolest Isamaa fraktsioon lõpphääletusel seda seaduseelnõu toetada ei saa. Aitäh! Suur tänu! Kuna Anastassiat mainiti lausa nimeliselt, siis ma ei saa kuidagi vaidlustada tema soovi vastusõnavõtuks. Nii et vastusõnavõtt, Anastassia, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Jah, tõesti, Reformierakonna esindajale lihtsalt jäi arusaamatuks, miks ma oma kõnes tõin eraldi välja Jevgeni Ossinovski valimised, sest need olid ju tema hinnangul pabersedelil hääletused ja seetõttu mingeid probleeme, mis seal ilmnesid, poleks tekkinud, kui seesama hääletus oleks läbi viidud e-valimiste või m-valimiste raames. Aga just nimelt, see oligi kogu mõte,

polnud salajased, sest saadikutelt nõuti kas fototõestust sellest, kuidas nad hääletasid, või erilist märgistust. Kuidas me oleksime saanud kõiki neid asju eraldi tõestada ja tagantjärele kontrollida ja teada, kui hääletus oleks olnud näiteks e-hääletus või m-hääletus oleks läbi viidud kuskil ühes ruumis, kus kõik saadikud oleksid koos olnud ja omavahel olekski samamoodi need kokkulepped toimunud? Aitäh,

Aitäh! See pigem ei olnud vastusõnavõtt, aga olgu peale. Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 344 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, selle eelnõu vastuvõtmiseks seadusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 344. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Katkestan hääletuse. Kalle Grünthal, palun, mis probleem teil oli? Palun mikrofon Kalle Grünthalile. Aitäh! Tegelikult meie kodukord ütleb niimoodi, § 83, et enne hääletamise tulemust ei või keegi istungisaalis valjusti mõtteid avaldada. Hea kolleeg Jaak Aab avaldas siin valjusti mõtteid, see rikkus kodukorda. Palun uuesti korrata. Aitäh! Nojah, kurb, aga see õigus teil on. Kui Jaak Aab teid segas ja te ei suutnud oma seisukohta kujundada, siis otse loomulikult me suudame seda korrata. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Katkestan hääletuse. Erkki Keldo, palun!

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 344. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 57 Riigikogu liiget, vastu 27, erapooletuid 0. Eelnõu 344 on seadusena vastu võetud.

Nüüd saame minna teise päevakorrapunkti juurde. See on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks" eelnõu 410 esimene lugemine. Ka selle eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ettekandeks on aega 20 minutit, igal Riigikogu liikmel on võimalus esitada üks küsimus ning läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide ja komisjonide esindajad.

Kas teame mõnda pealinna Euroopas või mujal maailmas, kus ei ole uhket ooperimaja – ooperimaja, mis on vaatamisväärsus, mis on rahvuskultuuri uhkus ja sümbol?Üks meie ooperiteatri legendaarne juht Neeme Järvi on väsimatult kõikides jutuajamistes küsinud, kuidas on uue ooperimajaga.

esinevad aeg-ajalt, aga töötavad nad päris ooperimajades. Praeguses draamateatriks ehitatud hoones ei saa Eesti rahvusooper mängida umbes 30% üldlevinud klassikalisest ja kaasaegsest balleti- ja ooperirepertuaarist, sest teoste esitamiseks vajalike artistide hulk ei mahu ära ei lavale ega orkestriauku. Samadel põhjustel ei ole võimalik kutsuda esinema nimekaid ooperi- ja balletiteatritruppe või maailmakuulsaid artiste. Saalis on palju vaatajakohti, mis on väga piiratud nähtavuse või puuduliku või moonutatud akustikaga. teine legendaarne ooperijuht ei väsinud rääkimast, et kui ta kutsub esinema ühe maailma tipptantsija, siis see hüppab kohe kulisside taha. Nii et kas me oleme siis maailma kultuuriprovints, kolgas? Seadusandja, see tähendab Eesti Vabariigi Riigikogu – meie siin väljendanud oma tahet rajada uus ooperiteater 13. septembril 2021 tehtud otsusega "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine", milles rahvusooperi praeguse hoone juurdeehituse rajamine on kinnitatud ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitisena. Aga ma tahan rõhutada, et veel mitte kordagi, kui on paika pandud tähtsate kultuuriehitiste prioriteete, pole Rahvusooper Estonia uus ehitus olnud esimese järgu tähtsusega objekt. 3. oktoobril 2023 avaldas Rahvusooper Estonia tulevikukontseptsiooni komisjon oma aruande. Selles väga põhjalikus dokumendis on jõutud üsna üksmeelsele järeldusele, et rahvusooper vajab uut ooperisaali ja see võiks tekkida juurdeehitusena olemasolevale Estonia hoonele. Riigikogus otsustati moodustada toetusgrupp Riigikogu liikmetest, kes toetavad tulevikukontseptsiooni komisjoni esitatud juurdeehituse ettepanekut. Toetusgrupi liikmete nimed on ära toodud seletuskirjas. Rõhutan siinkohal, et toetusgruppi kuuluvad kõikide parlamendierakondade esindajad. Kas pole siin põhjust meenutada Estonia rajamist 1913. aastal, kui see oli üldrahvalik ettevõtmine? Me teeme ettepaneku kaaluda Rahvusooper Estonia juurdeehituse alustamiseks riiklikku eriplaneeringut. Eriplaneering on võimas tööriist, mistõttu seda kasutatakse harva, seda tehakse siis, kui asi muidu ei liigu ja kui on vaja teha strateegiline otsus. Küsimus: miks asusid toetusgrupp ja kultuurikomisjon toetama just juurdeehituse varianti, miks mitte uut teatrimaja? Esiteks, aastakümnete jooksul pole mitte keegi välja pakkunud usaldusväärset uue teatri varianti. Ooperiteater on keeruline ja kallis ehitus, pole pakutud sobivat kohta ega initsieeritud mingitki planeerimismenetlust. juurdeehitusel on palju plusse. See on lihtsalt täiendus praegusele Estoniale, see ei ole mingi uue tähendusega ehitis. Juurdeehitus on ka tunduvalt odavam kui uus teater. Juurdeehitus võiks moodustada koos vana Estonia ja draamateatri hoonega tervikliku ja mõjusa teatrikvartali, millest saaks Tallinna kesklinna dominant. Kohtusin seisukohtade selgitamiseks Tallinna linnapeaga – nüüd küll juba endisega. Tema seisukoht oli, et Tallinna linn on selle projekti vastu, kuna eksisteerivad muinsuskaitselised ja keskkonnakaitselised piirangud, mille on kehtestanud riik, seega ei saa linn nendest piirangutest ilma riigi osavõtuta loobuda. Tänaseks on Tallinna juhtkond muutunud ning uued juhid on väljendatud paindlikumaid ja avatumaid seisukohti. Nii võib hakkama saada ka ilma riikliku eriplaneeringuta. Siiski, mõned selgitused riikliku eriplaneeringu kasutamise võimalikkuse kohta, mille üle ka komisjoni istungitel on olnud palju vaidlusi, kas seda saab kasutada ja kas seda tohib kasutada. Planeerimisseadus, mis on vastu võetud 28. jaanuaril 2015, ütleb järgmist: 4. peatükk, §-d 27–54. Paragrahv 27 lõige 1 ütleb, et riigi eriplaneeringu eesmärk on sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Üldreeglina peab ehitis kuuluma planeerimisseaduse § 27 lõikes 1 ja 2 nimetatud valdkonda: sõjalised objektid, gaasitorud ja muud taolised. Aga Aga § 27 lõikes 3 on öeldud, et Vabariigi Valitsuse põhjendatud otsuse korral koostatakse riigi eriplaneering § 27 lõikes 2 nimetamata muu ehitise püstitamiseks, mis vastab § 27 lõikes 1 sätestatud tingimustele. See tähendab, et selle ehitise vastu on suur riiklik või rahvuslik või rahvusvaheline huvi. huvi. Eelnõu esitajad on veendunud, et planeerimisseaduse sätted lubavad Rahvusooper Estonia juurdeehituse planeerimiseks kasutada riigi eriplaneeringut. Eelnõu koostajad ja eksperdid on leidnud, et planeerimisseadus võimaldab erinevaid tõlgendusi. Otsuse eelnõu ei nõua Vabariigi Valitsuselt riigi eriplaneeringu algatamist igal juhul, vaid ainult vajaduse korral. Kui valitsus leiab, et planeerimisseaduse kehtiv sõnastus on eriplaneeringu algatamisel takistuseks, tuleks algatada planeerimisseaduse muutmine. Rahvusooper Estonia pakutud juurdeehitus tuleb rajada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale. Muinsuskaitseseadus võeti vastu 20. veebruaril 2019. See määratleb muinsuskaitseala ja muinsuskaitsealaks tunnistamise ja selle lõpetamise otsustab vastava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus oma korraldusega. Sama korraldusega määratakse muinsuskaitseala kaitsekord. Praegu kehtib Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus aastast 2003. Tallinnas valmistatakse praegu ette Tallinna vanalinna muinsuskaitseala uut kaitsekorda. Võimalik juurdeehitus hakkaks paiknema praeguse määratluse järgi Tammsaare pargi kinnistul, selle osa on endise Uue turu ala. Vastavalt muinsuskaitsevõimu seisukohale paikneb Uue turu alal mälestis: all‑linna kindlustused 13.–18. ei tohiks seal midagi ehitada. Tõsi, inimsilm neid kindlustusi ei näe ega ole ka teada, mis täpselt on 13.–18. sajandist säilinud. Kindel on, et bastion seal kunagi oli ja tõenäoliselt on mainitud mälestise jäänused maa all. Vanalinna kaitsevööndisse aga on viimasel ajal ehitatud 11 hoonet, millest osa on otse linna kindlustuste peal. Need on ka seletuskirjas üles loetud. Vabaduse plats on kindlustuse peal. Ja praegu on töös reaalkooli juurdeehitus ja linnateatri ehitus. Reaalkooli juurdeehituse toeks öeldakse, et see on kooli kvartalis. Aga miks ei ole rahvusooperi juurdeehitus võimalik teatri kvartalis: Estonia, draamateater ja rahvusooperi juurdeehitus tühja platsi asemele? Muinsuskaitsevõimu värsked seisukohad on esitatud dokumendis "Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avaliku väljapaneku raames esitatud arvamused ja vastuväited" 13. novembrist 2023. Rahvusooperi soovile mitte jätkata eelnõu menetlemist, kuna see ei võimalda rahvusooperi juurdeehituse rajamist, on Muinsuskaitseamet vastanud keeldumisega, kusjuures vastuses on üks oluline lõik: kaitsekorra eelnõuga on antud senisest põhimäärusest veidi rohkem vabadust kindlustusvööndis ehitamiseks. See avab põhimõttelise võimaluse ehitada ka Estonia teatrile juurdeehitus, kuid mitte eskiisides näidatud mahus ega Tammsaare pargi arvel. Siinkohal ma tahan rõhutada, et meie arusaamise kohaselt pole mainitud eskiis, mis on äratanud palju elevust ja ärevust, selle ettepaneku osa. osa. Sellisel kujul selle eskiisi väljakäimine on tekitanud mõningast segadust. Ikkagi juurdeehituse kavand, nii et ta sobiks igale poole, saab kujuneda alles pärast rahvusvahelisi konkursse ja ulatuslikku avalikku arutelu asjaomaste asutuste ja rahvusooperi osavõtul. On pakutud konkursi jaotamist kaheks osaks. Esiteks, üldine kavand ja alles pärast seda ehitus- ja arhitektuurikonkurss. Nii et kõikidel nendel piltidel see juurdeehituse kast – see ei ole meie ettepanek. See niikuinii tuleb tõsise arhitektuurikonkursiga lahendada nii, et see kõigile meeldiks. Nüüd on küsimus selles, millised on Tammsaare pargi piirid. Ametlikult mõistetakse Tammsaare pargi all kolme kinnistut: Tammsaare park, Uus Turg ja Pärnu maantee 3 paviljon. Looduskaitseseadus mainib parki kahes kohas, kuid ei täpsusta, mis asi on park. Uue turu ala on siiski pargiks lugeda problemaatiline, nii nagu ka klaaspaviljoni Pärnu maantee 3. Tammsaare pargi kui loodusobjekti määratleb omanik Tallinna linn. Tallinna linn teeb ka otsuseid pargi osadeks jagamisel. Tammsaare park on koos teiste Tallinna parkidega kaitse alla võtnud Vabariigi Valitsus oma korraldusega 2004. aastast. Kaitsealuste parkide valitseja on Keskkonnaamet. Eelnõu esitajad ei näe, et rahvusooperi juurdeehitus toimuks tegelikult Tammsaare pargi arvel ja et ta oleks Uue turu osas takistuseks rahvusooperi rajamisele. Mitteametlikult olen saanud positiivseid seisukohti ka Keskkonnaametist. Planeeringu otsus peab paratamatult käsitlema selle otsusega seotud rahvusvahelisi huvisid. Eesti liitus 1995. aastal ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooniga. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Riigil on kindlasti huvi säilitada Tallinna vanalinna kuulumine UNESCO maailmapärandi nimekirjas ja see ei saa olla võimatu. Otsuse, mida säilitada ja kuidas säilitada, teeme lõppude lõpuks ikkagi meie ise. Rahvusooperi tulevikukontseptsiooni komisjon näeb ette ka võimaluse linnamüüri osade eksponeerimiseks. Seda on tehtud mujalgi. Nagu juba eespool öeldud, eriplaneeringu ettepaneku tegemisel ei soovi me algatada diskussiooni juurdeehituse arhitektuurilise lahenduse üle. Me eeldame loomulikult, et arhitektuurilahenduse leidmiseks korraldatakse rahvusvaheline arhitektuurikonkurss. Samas pole kahtlust, et võimalik juurdeehitus mõjutab väga oluliselt linnakeskuse ilmet, linnavaateid, kogu kvartali ilmet. Lisasin siia ühe omapoolse niisuguse väikese visiooni inimesele, kes tuleb autoga Narva maantee poolt ja pöörab Viru ringilt Pärnu maanteele. Talle avaneb harjunud vaade. Eemal vasakul on vana Estonia draamateatri hoone, mida praegu kasutab rahvusooper, ees eemal on draamateatri hoone, otse ees on tühi koht, lage plats. Mõne aja pärast võiks sinna kerkida kaubanduskeskus, juhul kui sellele platsile ei otsustata ehitada Eesti rahvusooperi uut ooperimaja.

Veel kord: me ei räägi kaasa oletatava teatrikvartali arhitektuurilistes lahendustes. See jääb arhitektidele ja linnaruumi kujundajatele. Aga eelnõu algatajad loodavad, et neid kaalukaid, ajaloolisi ja tehnilisi põhjendusi rahvusooperi juurdeehituse rajamiseks toetavad ka Riigikogu liikmed. Loomulikult toetame me kõiki võimalikke lahendusi – koos eriplaneeringuga või ilma selleta. Lugupeetud rahvasaadikud! Teie ees on otsuse eelnõu, millega tehakse valitsusele põhjendatud ettepanek leida lahendus Rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks, vajaduse korral koos riikliku eriplaneeringu algatamisega. Nii nagu korduvates aruteludes on öeldud, tegelikult on otsitud uue ooperiteatri rajamise varianti juba ei tea, kui kaua – 70 aastat, 100 aastat, vähemalt 50 aastat –, aga lahendust pole leitud. Me peame midagi tegema, et edasi liikuda ja lõppude lõpuks see asi käima panna. Eesti Vabariik on rajanud terve rea silmapaistvaid kultuuriobjekte: kunstimuuseum, raamatukogu ja kõik muud. On viimane aeg lõppude lõpuks liigutada paigast ka ooperiteatri rajamise mõte. Aitäh! Suur tänu, auväärt kolleeg! Teile on ka üks küsimus. Margit Sutrop, palun! Lugupeetud ettekandja! Austatud eesistuja! Kõigepealt lubage, Siim Kallas, teid tänada selle initsiatiivi näitamise eest, et me ometi selles olukorras, kus

Nii et ma arvan, et nendel otsustajatel on paindlikkus olemas. Põhiküsimus on ikkagi see: kas me tahame teatrit või ei taha teatrit? On proovitud, on arutatud kõiki uusi variante. Mina olen ka olnud osaline, Aivar Mäe on kutsunud kõiksugu inimesi kokku ja seda arutanud. Ei ole variante. Praegune variant on kõige parem, mis on.

ausalt öeldes väga näotu lugu, et Eesti Vabariigil ei ole korralikku ooperisaali. See on omamoodi sümbol. Tuletage meelde, vaadake ümberringi, võtke Soome või Rootsi,

kus töötavad oma ala eksperdid ja professionaalid, on oma sõna põhimõtteliselt välja öelnud. Te ise ütlesite, et ekspertide vastuolu on olnud väga suur. Minu meelest, kui on olemas väga konkreetsed loodus‑ ja muinsuskaitsepiirangud ja nõuded, siis ei tule need lambist, vaid ikkagi ekspertide arvamust arvesse võttes. Kas te ei arva, et nüüd me lihtsalt üritame poliitiliselt survestada eksperte, et hakata neid piiranguid kuidagi muutma?

Noh, see ongi seesama asi, et mida me siis lõppude lõpuks tahame ja kustkohast me seda kompromissi otsime. Te ütlete, et muinsuskaitseeksperdid ütlesid ja see on

üks hoone teise järel, nii et põhimõtteliselt on võimalik kompromisse leida. Muidugi, sellisel juhul, kui meie siin oleme sellise ettepaneku teinud, siis meie oleme veendunud, et see kompromiss on võimalik. On inimesi, kes ei ole selles veendunud.Aga mis puutub keskkonnakaitsesse, siis ma võin teile sündmustest ette tõtates öelda, et keskkonnainimesed ei vaidlusta seda. Tammsaare pargi moodustab kolm kinnistut: üks on Tammsaare park, teine on klaaspaviljon ja kolmas on Uus Turg. olen nende inimestega ka rääkinud. Põhimõtteliselt nad ei näe seda nii, et uus turg on park, mida peaks täpselt sellisel kujul säilitama. Nii et on

Anti Poolamets, palun! Tänan, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu meelest on see arutelu alternatiivide üle olnud küllaltki hõre. Üks alternatiiv, mida pakuti aastaid, oli linnahall, mille saal on märkimisväärselt suur, taastatav ja ka ümber ehitatav, vähemalt seestpoolt. Tallinna linnaga koostöös oleks see ju kõne alla tulnud, et tekitada hoopis üks üks 5000-kohaline saal, mida saab polüfunktsionaalselt kasutada. Kui palju olete ise selle peale mõelnud ja miks on see alternatiiv ära langenud? Olen isegi osalenud nendes aruteludes. Linnahalli baasil

hiigelobjekti lammutamine on ise juba täiesti kolossaalne töö. Ühesõnaga, vastan teie küsimusele: on kaalutud, olen isegi osalenud nendes aruteludes, aga on leitud, et see ei ole töine variant, et selle baasil

Igatahes asjatundjad, kellega mina olen asja arutanud, on jõudnud järeldusele, et linnahall selleks ei kõlba. Aga arutatud on seda kõvasti.

oluline on ajalugu. Ja tõesti, seda see ka on. Aga millegipärast siis, kui me räägime muinsuskaitsest, ajalugu justkui enam nii oluline pole. Ja muinsuskaitseseaduse järgi võib muinsuskaitsealaks olemise lõpetada, kui muinsuskaitseala ei vasta riikliku kaitse eeldusele või on hävinud ja selle taastamine ei ole põhjendatud. Praegu mina küll ei näe, et ükski nendest eeldustest oleks täidetud. Samas, te mainisite, et vastutava ministri ettepanekul võib muinsuskaitsealaks olemise lõpetada.

Meie siin Tõnis Lukasega kahekesi oleme muinsuskaitse seltsi asutajaliikmed ja meil on mingisugune ettekujutus – ma ei tea, on sul, Tõnis? –, miks me seal kunagi olime ja mida me teha tahtsime.

arutame asja. See on meie ettepanek – need, kes siia alla kirjutasid, leidsid, et see teater on niivõrd tähtis

Ja mul on sulle üks küsimus. Tõenäoliselt ma võtan pärast sõna, siis ütlen, mis mul on südamel.Aga küsimus on selles. Mulle meeldivad need inimesed, kes on puristid selles küsimuses. Väga paljud nendest ütlevad, et Estonia teatri juurdeehitus ei sobi

Ma ei mäleta, et muinsuskaitse, ÜRO ja kõik teised organisatsioonid oleks tohutult olnud selle kohviku rajamise vastu. Veel kord: minu arvates see absoluutselt ei sobi sinna.

minu meelest siis see asi lahendati vaikselt. Ma küll ei ole kuulnudki, et oleks olnud mingisugust väga ägedat diskussiooni selles küsimuses. Nii et põhimõtteliselt:

Kas teie siin saalis teate, et Kadrioru lossile tehti juurdeehitus? Sellele vanale Peetri Kadrioru lossile on ehitatud Pätsi ajal juurdeehitus.

ja selle projekteeris üks vene emigrant, Aleksandr Vladovski, kellel oli eriline käsi niisuguste asjade peale. Nii et see sõltub väga paljudest

nagu nende tulevikukontseptsiooni paberite peal on, siis ma oleksin veidi mures. Aga on ju võimalik teha ka niisugune projekt,

Valdo Randpere, palun! No kõigepealt sissejuhatuseks peab ütlema, et kaitsepolitsei peabki hirmu nahka ajama. Nii et sa oled õigel teel. Aga ooper ei pea! Aga ooper ei pea.

See pöördus nõusoleku saamiseks Keskkonnaameti poole. Ja Keskkonnaamet omakorda pöördus nõusoleku saamiseks kohaliku omavalitsuse poole ehk teisisõnu Viimsi Vallavalitsuse poole. Viimsi Vallavalitsus andis nõusoleku, et need puud võetakse maha, ja see nõusolek anti edasi Keskkonnaametile. Keskkonnaamet andis nõusoleku Riigimetsa Majandamise Keskusele. Riigimetsa Majandamise Keskus andis Viimsi vallale õiguse võtta puud maha.

iga päev võtame vastu mingeid reegleid. Need reeglid jäigastavad mõnes mõttes selle valdkonna. Kui natukese aja pärast selgub, et me tegime vea,

Nii et ma arvan, et me siin peame ka selles mõttes võtma selle [hoiaku], et kui me ikka tahame seda teatrit, siis liigutame seda asja. Lepime kokku, räägime muinsuskaitsjatega, räägime Tallinna linnaga, vaatame, kuidas seda asja teha saab, ja siis otsustame. Ühel hetkel on piinlik. Saage aru! Ma ei taha kellelegi öelda, et ta peaks tingimata ooperis käima, aga ma

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 60 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid 0. Tänane istung on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui

Austatud istungi juhataja! Armsad kolleegid! Olen endale lubanud, et esinen teie ees kõnega vaid juhul, kui teemat hästi valdan ja sellesse usun. Täna seisan siin puldis oma südameasja eest. Ma isegi parandaksin end: seisan siin iga tulevikueestlase südameasja eest. Rahvusooper on rahva ja rahvuse selgroog, see on rahvuskultuuri alustala, muusika‑ ja teatrikultuuri, aga võib öelda, kultuuriülene lipulaev. Ooperikunst on majandusharu, mis näitab riigi selgroogu, talenti, võimekust, rahvusvahelise kõla ja koostöö võimet. See on riigi eksport, aga ka rahvusriigi sümbol ja jõulisuse näitaja. Riikidevahelise dialoogi ja ooperimajade koostööna tellitakse oopereid, reisitakse ooperimajade vahel, müüakse, ostetakse ja renditakse produktsioone, artiste, koore, lavastajaid, dirigente, kunstnikke, tehnilisi meeskondi ja ideid. Kõik see lubab teineteisele rahaliselt toetuda, areneda ja kasvada. Riigi ooper on riigi eksport. Seega, rahvusooper on riigi võimas visiitkaart, rahva ajaloo ja jätkusuutlikkuse näitaja.

Ei, see pole talendi puudumise või kunstilise taseme küsimus. Erinevad parameetrid räägivad lava mõõtudest, tehnilisest pargist, orkestri, koori ja balletitrupi suurusest ning veel paljust muust. Ooperi rahvusvaheline keel võimaldab piiramatut koostööd teha mis tahes sama kategooria teatritega, sest keel ei pane piire. Nende majade vahel saab produktsioone osta, müüa, vahetada ja rentida. See on valdkond, mis annab tööd lugematule arvule artistidele, orkestrantidele, valgustajatele, lavastajatele ning muidugi Eesti kirjanikele, kunstnikele ja heliloojatele. Võttes kokku äsja mainitu: just see on peamine põhjus, miks Estonia juurdeehitus Pärnu maantee poole on ainuke võimalus ja sobiv koht, kuhu saal saab kerkida, väärindades olemasolevat, nii maja ennast, selle akustikat kui ka Tallinna vanalinna koos ooperimajast avanevate vaadetega. Me ei räägi siinkohal ainult lavast, ooperipubliku istekohtadest ja muusikaarmastusest, vaid me räägime Eesti rahva selgroost, väärikusest ja ajaga kaasas käimisest, arenemisvõimelisest ja koostöövõimelisest rahvast. Kultuurikomisjonis oleme kohtunud linna ja ametite esindajatega – mulle tundub, et tänaseks lugematu arv kordi. Selle aja jooksul on saanud selgeks, et loll on see, kes vabandust ei leia. Nii oleme kuulnud istung istungi ja kohtumine kohtumise järel, miks miski ei ole võimalik ja mida kõike ei saa mingil põhjusel lubada, olgu see 13 puu mahavõtmise, väikeste konteinerpuude, maa-aluste müüride või õhuruumi pärast. Mitte kuigi sageli ei ole meie külaliste sõnavõttudes esikohale tõstatunud inimene, Eesti kultuuri tulevik ja tähtsus. Meie aga seisame Eesti rahva ja kultuuri jätkusuutlikkuse, inimese loodu eest. Oleme kuulnud kiidulaule, kuidas on Norras või Taanis. Püüan mõista, et väikesest riigist tulles on meil kombeks uskuda rohkem Pariisi kui Tallinnasse, just nagu puuduks usk meie võimalustesse ja Estonia unikaalsusesse. Rahvusvahelise mänedžerina tean, milliseid jõupingutusi nõuab rikastelt riikidelt uute ooperimajade ehitamine ja ülalpidamine. Meil on oma inimeste loodud unikaalne pärand, mis vajab meie hoolt ja luba arenguks. Kasutagem siis oma tarkust ja andkem Estoniale eluvõimalus. Juhan Liiv ei kinkinud oma kuube mitte kivide, puude ja teetolmu säilitamiseks, vaid soovis Eesti kultuurile võimaluse anda. Hiljuti saabus minu meilikasti kiri muinsuskaitse seltsilt, mis andis teada, et nii mind kui ka minu häid kolleege kultuurikomisjonis on autasustatud Karuteene medaliga selle eest, et me üksmeelselt Rahvusooper Estonia juurdeehituse eest seisame. Karuteene medal on selle eest, et me peame muinsuste kaitsmisega samaväärseks inimestelt inimestele loodut, et soovime pilku tulevikku suunates eestlaste ühise pingutusena rajatud Rahvusooper Estonia hoonele elujõulisuse tagada, seda väärindades, ajakohastades ja au sisse tõstes, võtta kapseldumisel ja jäikusel ega meile kõigile nii väärtuslikul hoonel maapinnaga kokku sulanduda, kuni tema sisu hääbub, aknad lattidega kinni lüüakse ja ükskord samuti vaid müürid tulevastele põlvedele maapõues valvata jäävad.

Tahtmatult meenub, et just Nõukogude Liidu pärandist on jäänud alge, mis ei väärtusta inimest. Soovime kultuurikomisjoniga sellele vastu astuda, luues tulevikku Eesti kultuuripärandile ja puhudes hinge sisse meie inimeste loodule. Ma tunnistan siin teie ees seistes, et kavatsen endale antud Karuteene medalit auga kanda – mina, kes ma 27 aastat tagasi just Estonia majas Eestile uue orkestri sünnitasin, nendesamade seinte vahel, mille nüüd muinsuskaitse lubab väikse maakera sisse suurema maakera ehitamise ettekäändel täielikult ära lõhkuda. Just nende seinte vahel olen ma koos oma kaksikõe Anu Taliga üle 500 teose Eesti publiku ette toonud ning tulevastele põlvedele salvestanud. Just nende seinte vahel oleme 23 000-le Eesti kooliõpilasele rahvusvahelist muusikakultuuri tutvustanud. Asjaolu, mis tõi Anu Talile 10. klassi laste ettepanekul UNICEF-i Sinilinnu auhinna tänutäheks Eesti noorte muusika juurde toomise eest. Tulen veel kord meile antud Karuteene medali juurde. Nimelt kuulub muinsuskaitse selts Europa Nostra – tõlkes "Meie Euroopa" – nimelisse maailmaorganisatsiooni, mille pikaaegne president ja praegune aupresident on legendaarne ooperilaulja Plácido Domingo. Lõpetaksin oma sõnavõtu tema sõnadega: meie pärand on palju enamat kui ehitised ja vaatamisväärsused, see on see, kes me oleme inimestena, ühiskonnana, need on meie pered ja kogukonnad. Armsad kolleegid! Palun kogu südamest teie toetust Rahvusooper Estonia juurdeehitusele eluõiguse andmise nimel täna üksmeelselt hääletada eelnõu poolt. Aitäh! Suur tänu! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Heljo Pikhof, palun!

"Läbi ajaloo on Eesti olnud ooperikunsti arengus paraku "tagumises liigas", kuid praegu on kätte jõudnud ajalooline hetk, et Eesti esimese tõelise ooperi- ja balletisaali kaudu kasvaks oluliselt meie mõjuväli, tõsiseltvõetavus ja atraktiivsus nii Euroopas kui kogu maailmas. Ja seda mitte ainult eelnimetatud kultuurivaldkondades, vaid palju laiemalt. Meie kodumaa ja meie pealinna Tallinna tuntus Euroopas ja maailmas toetuks selle kaudu kultuuriliselt palju viljakamale pinnasele. Meie kultuuri elujõulisus kogu maailmas on aga kindlasti ka meie rahvusliku julgeoleku küsimus." Ja veel: "Ooperikunst kõneleb rahvusvahelises keeles, mis on universaalne ja kõikidele mõistetav. Ooper on alati toetunud kaunite kunstide sümbioosile ning käsitlenud suuri ja olulisi väärtusi[,] nagu vabadus, üksteise mõistmine ning inimeste vahelised suhted. Ooperikunst loob elamusi, mis kujundavad tervet inimvaimu, olles tänu sellele erakordselt oluline nii nii kohalikule kogukonnale kui rahvusvahelisele üldsusele." Head kolleegid! Kaasaegsel tasemel muusikalavastuste etendamiseks sobivad teatrimajad on olemas isegi palju vaesemates riikides kui Eesti. Ja nagu siin varem juba korduvalt öeldud, ajalooliselt puudub Eestis teatrisaal, mis oleks projekteeritud ja ehitatud muusikateatri vajadusi silmas pidades. Praegune Estonia teatrisaal ehitati sõnateatri vajadusi silmas pidades ning sellest tulenevalt on saalil olulised puudused muusikateatri vaatest. Saalis on palju vaatajakohti, mis on väga piiratud nähtavuse ja puuduliku või moonutatud akustikaga. Saalis puudub muusikateatri jaoks vajalik loomulik heli järelkõla. Samuti on lavakompleks oluliste puudustega. Rahvusooper ei saa mängida umbes 30% üldlevinud klassikalisest ja kaasaegsest balleti- ja ooperirepertuaarist, sest teoste esitamiseks vajalik artistide hulk ei mahu ära ei lavale ega orkestriauku, võtame kas või "Luikede järve" ja luiged. Samadel põhjustel ei ole võimalik siia kutsuda esinema teisi nimekaid ooperi- ja balletiteatreid, -truppe ja maailmakuulsaid artiste. Eespool öeldust tulenevalt on Eesti muusikateatri publik märkimisväärselt kehvemates tingimustes võrreldes enamiku teiste Euroopa riikide kodanikega oma kodus. praeguse teatrisaali näol on tegemist ruumi ja lavaga, mis välistab suures osas rahvusvahelise koostöö teiste rahvuslike ooperi- ja balletiteatritega. Võimalused osaleda ühislavastuste väljatoomisel on väga piiratud. See on ka üks põhjusi, miks viimastel aastakümnetel lahkuvad meie parimad ooperisolistid ja balletiartistid peagi pärast Eestis hariduse saamist lavadele, kus nende võimed saavad täieliku rakenduse. Ühislavastused on aga tänapäeval nii Euroopa kui ka kogu läänemaailma ooperi- ja balletiteatrite kõige levinum koostöövorm. See annab võimaluse ühiselt palgata maailma nimekaid ooperi- ja balletilavastajaid ja stsenograafe ning selle kaudu tagada rahvusvaheliselt kõrgel kõrgel tasemel kunstilised ja esteetilised tulemused. Samuti võimaldab see partneritega ühiselt katta lavastuskulusid kunstiliste meeskondade tasustamisel ning lavastuste dekoratsioonide, kostüümide ja muu tootmisel. Normaalmõõtmetes lavaga teatrisaali olemasolu on hädavajalik eeldus, et rahvusooper saaks üldse sellistes rahvusvahelistes ooperi- ja balletiteatrite ühislavastustes ja -projektides osaleda. Kolm minutit palun Kolm minutit lisaks. See tagaks, et Eesti muusikateatrit, Eesti kõrgkultuuri võetaks Euroopas ja mujal maailmas tõsiselt, rahvusooperit hinnataks kui võimekat rahvusvahelist koostööpartnerit.Eesti kui muusikateatri jaoks vajalikku infrastruktuuri omava riigi tekkimine maailmakaardil kindlustaks, et rahvusooper täidaks talle pandud rolli Eesti rahvusliku kõrgkultuuri ühe olulise visiitkaardina. Oluline on ka see, et Estonia juurdeehitus laiendaks oluliselt Eesti lauljate, tantsijate ja muusikute arenguperspektiive. Tänu akustilistele ja lavalistele võimalustele tõuseks see sootuks uuele tasemele. Ühesõnaga, meil peab olema koht, kuhu tuua maailmakuulsaid orkestreid ja balletitruppe.Loodame väga, et Vabariigi Valitsus koos Tallinna linnaga leiab sobiva lahenduse Estonia ruumiprobleemi lahendamiseks, et saaksime täita Riigikogu otsust, millega Estonia juurdeehitus on kinnitatud kultuurkapitali rahastatavate riiklikult oluliste kultuuriehitiste nimekirja. Sotsiaaldemokraadid ootavad lahendust. Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Tõnis Lukas, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid!

Minu otsused tulenevad ilmselt sellest, et ma olen ajaloolane. Ma ei ütle küll tähtsuse järjekorras, aga professionaalsusele lisaks on mu kujunemislugu selline, et ma olen Tallinna poiss, aga tean ka, mis mujal Eestis toimub; olen juhtinud teatavaid organisatsioone, osa neist võib ka suurteks nimetada; ja mitte vähetähtis ei ole see, et olen Estonia teatri juurdeehituse või vähemalt saali tingimuste parandamise diskussiooni juures päris kaua olnud. Nendest kogemustest lähtudes ma näen ainsa võimalusena Estonia ruumi – mõtlen nii loominguliseks edasiarenguks kui ka külastajate, ooperi- ja balletikülastajate, meie kõigi tingimuste parandamiseks mõeldud ruumi – olukorra lahenduseks ainult

Tallinn on valmis. Me ei leia siin kohta rahvusooperile, ehkki neid kohti on otsitud. Võib öelda, et osa inimestest ka Tallinna juhtkonnas ei ole tegelikult piisavalt panustanud. Nüüd on üks koht, mis teatri [juhtkonna] meelest on parim, aga ikka leitakse pigem põhjusi, miks sinna ehitada ei saa. saa. Selle aspekti juurde, millest lähtub ka muinsuskaitse eilne otsus, ma jõuan natukese aja pärast. Aga mul on väga kurb, et Tallinn on valmis. Tallinn ja tema juhtkond ei ole minu meelest aastaid aru saanud – ja võib-olla ka osa tallinlastest ei ole aru saanud –, milline vastutus on olla riigi pealinn, milline au milline au ja tegelikult šanss selle varal arendada oma linna, kogu piirkonda. See on privileeg.

vaadeldav ja kuulatav, aga põhimõtteliselt praegusega sama suure saali rajamine, kui taotletakse hoopis midagi muud – see pakkumine on nonsenss. Teiseks, rahvusooperit see ju ei rahulda. Tartus on olemas teater, kus on ka ooperi- ja balletižanr esindatud, kus on kahe maja peale – – mõlemas majas saab muusikateatrit esitada – 1200 kohta. See tähendab, et ühe õhtu võimalused on suuremad. Rääkimata lavast.

Väikeste popslike lahendustega seda ei täida. See tähendab, et me võtame kogu aeg riigieelarvest [raha] Tallinnale, kus riigiaparaat pidevalt suureneb ja kus on palju riigiasutusi. Suur osa läheb tegelikult nende asutuste palkadeks,

Ma räägin, pealinn olla on privileeg. Kui sul on siin mingid üldrahvalikud institutsioonid, siis tuleb neid austada ja nende eest seista ning need lahendused leida.

Ma ei tea, igal juhul need inimesed ei ole aru saanud, kuidas ühte organisatsiooni arendatakse või kuidas see üldse eluõiguse saab. Hea küll, ka sõja ajal oli Estonia Estonia tegevuses väike paus. Aga üks teater on järjepidev nähtus. Kui te räägite, et ehitame saali ümber, siis see tähendab nelja-viieaastast pausi selle organisatsiooni tegevuses. Nii koor, orkester kui ka trupid lähevad laiali, sest tegelikult ei ole selliseks rahvusvahelisel tasemel tegevuseks asenduspindu siinkandis olemas. Jah, ma võin öelda, et sellel ajal täidab kindlasti rahvusooperi rolli Vanemuine, ja võib-olla jääbki täitma. Ja ilma naljata, see ei ole mingi vägikaikavedu praegu, vaid see on lihtsalt tõsiasi, sest kui Estonial neid võimalusi ei ole, siis ta peab oma mängugraafiku täiesti lõpetama. Uue saali ehitamine sinna kõrvale tähendaks, et suure osa ehituse ajast saaks ikkagi repertuaariga jätkata,

on peaaegu et võimatu, ma ütlen. Siis läheks täpselt sama palju aega selleks, et Estonia uuesti üles äratada, ja see nõuab väga palju vahendeid. Järjepidevuse hoidmine iseenesest ei tähenda hüppeliselt kasvavaid vahendeid. vahendeid. Jah, mul ei ole midagi selle vastu, et rahvusooper on Tartus. Jällegi ütlen, et see on nali, aga selleni viib ühe organisatsiooni lammutamine valede otsustega siin Tallinnas kohapeal. Nii et ainuke võimalus on praegu nii teatri kui ka tema toetajate lahendusega kaasa minna ja ehitada rahvusooperile väärikas uus saal praeguse hoone kõrvale. Aitäh! Suur tänu! EKRE fraktsiooni nimel Helle-Moonika Helme, palun!

eesistuja! Head kolleegid! Head vaatajad, kes jälgivad meid interneti teel! Mul on hea meel, et me oleme lõpuks ometi jõudnud rahvusooperi küsimuses nii kaugele, et tundub, et tunneli lõpus paistab ükskord valgus.

Natukene ajaloost neile, kes ei ole ennast selle teemaga kursis hoidnud. Teatavasti Riigikogu tegi mõned aastad tagasi otsuse, et rahvusooper on riikliku tähtsusega kultuuriobjekt, mille eelisarendamine on oluline ja rahastus kindel – vähemasti see osa, mis sõltub kultuurkapitalist ja selle vahenditest. Mul on hea meel ka selle üle, et rahvusooperil õnnestus läbi ülitiheda sõela ja tugeva konkurentsi saada nende nelja algse objekti hulka, mida hakatakse ehitama kultuurkapitali raha eest ja toel. Võib muidugi mõtiskleda teemal, kas oli päris õige, et algsesse nimekirja suruti teatud huvigruppide survel veel filmilinnak, mille prognoos algul tundus küll ülioptimistlik, kuid mille areng seisab hetkel paigal, erinevatel põhjustel. Samuti olen seda meelt, et kui äärmiselt halvas seisukorras olev rahvusringhäälingu maja suruti valitsuse kultuurkapitali rahastatavate objektide nimekirja lisaks, see tegelikkuses märk selle valitsuse käpardlikkusest, sest selle rekonstrueerimise-ehituse raha oleks pidanud valitsus leidma riigieelarvest. Ma ei hakka siinkohal üle kordama, kuhu igale poole läheb selle valitsuse heakskiidul maksumaksja raha, mis peaks just täitma meie endi vajadusi teenima avalikku hüve. Aga fakt on see, et riigi rahalist ressurssi jagatakse süüdimatult mööda maailma laiali, paigutatakse võõrastesse ebamõistlikesse ja mittevajalikesse ideoloogilistesse projektidesse, selle asemel et muu hulgas ehitada üles ja ajakohastada meie kultuuriobjekte,

On kurb, et just nende objektide puhul käib üks lõputu kröönimine. Riigi ressurssi jätkub üles ehitada teistes riikides koole, lasteaedu, sildu, taristuid, elektrijaamu, aga oma kultuuri suurobjektide rahastamine on jäetud vaeslapse ossa ja pandud sõltuma sellest, kui palju Eesti rahvas joob, suitsetab või mängib hasartmänge, millest siis laekub raha kultuurkapitalile. Aga olgu. Täna oleme vähemalt rahvusooperi puhul astunud suure sammu edasi, loodetavasti lükkab see kännu tagant lahti protsessi,

Jah, siin on pikka aega veeretatud mõtet täiesti uuest hoonest täiesti uues kohas, aga see ei ole tegelikult väga mitmel põhjusel relevantne. Esiteks, asukohta ei ole mõttekas muuta, sest rahvusooper kultuurikantsina on just siin, kus ta hetkel asub – rahva teadvuses –, ja niigi habras kõrgkultuur ei elaks seda kultuurikatkestust üle. Lisaks oleks see mitu korda kallim. Ja mis kõige olulisem: seda mõtet ei toeta rahvusooperi enda kollektiiv, kellele kellele tänapäevaste töötingimuste võimaldamine ei ole sugugi vähetähtis. Olles rahvusooperi nõukogu liige olnud mitu aastat, olles ise pool oma elust puutunud kokku just selle valdkonnaga, tundes ja teades neid inimesi, kes seda tööd igapäevaselt teevad, ning olles näinud, millistes tingimustes meie muusikud suudavad pakkuda meie kõrgkultuuri, suurepäraseid muusikaelamusi, ütlen: ausõna, nad kõik väärivad Rahvusooper Estonia juurdeehitust, uut tänapäevast saali, harjutusruume, suurt lava ja palju-palju muud. Seetõttu on äärmiselt kurb, et meil on formeerunud ametkonnad ja teatud jõud, kes on sõna otseses mõttes alustanud püha sõda Rahvusooper Estonia juurdeehituse vastu … Ma võtaks lisaaega. Kolm minutit lisaks. … kasutades selleks ka äärmiselt alatuid võtteid, alustades ajakirjandusse paisatud pildist, sellest suurest punasest kuubist, mis pidi avalikkuse pöörama juurdeehituse idee vastu. Ja tuleb kahjuks tunnistada, et see on neil ka õnnestunud. Isegi inimesed, kes võiksid olla neutraalsed, kisendavad nüüd, rusikas püsti, sellest õudsest punasest majast ja ütlevad, et no seda sinna küll tulla ei tohi. Miks oli vaja seda alatut võtet kasutada? Jäägu see nende inimeste südametunnistusele, kes seda tegid.Ja olgu siinkohal ära öeldud, et kui juurdeehitus tuleb, tulevad ju ka kõikvõimalikud arhitektuurikonkursid. Rahval on võimalik sõna sekka öelda ning ma olen enam kui kindel, et sellest tuleb üks väga ilus hoone, mis rikastab meie avalikku ja pakub üldist hüve ka neile, kes ei ole ilmtingimata ooperisõbrad, aga võivad selleks saada, kui on loodud vastavad tingimused.Muinsuskaitsele on mul muidugi veel omad etteheited. Kahjuks nad teinekord oma bürokraatia ja ametniku suva järgi seaduste tõlgendamisega pidurdavad teadlikult ja tahtlikult elu edasikestmist ja muinsuskaitseliste objektide Aga siinkohal soovitan usaldada laiemat spetsialistide ringi, eelkõige töö tellijat ja subjekti, rahvusooperit, kes on siiani tegutsenud ajaloolises ja ilusas majas, kes kindlasti hoiab seda järjepidevust äärmise pieteeditundega ning kes hoiab silma peal, et uus, lisanduv hoone oleks igati sobiv ajaloolisse linnaruumi.Mina toetan Rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamist just sellesse kohta, kuhu see praegu väga pikkade arutelude ja praktiliste valikute läbi on jõudnud. See juurdeehitus tuleb ära teha. Ma väga loodan, et see rumal ja – mina ei tea, miks ja kust kohast kerkinud – sõge vastuseis kaob ning Eesti kõrgkultuur ja ooperikultuur saab 21. sajandil edasi astuda väärikalt ja kestvalt, sest see on meie kõigi huvides. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Signe Kivi. Palun!

Austatud Riigikogu juhataja! Head kolleegid! ""Estonia"! – seda nime kuuldes kerkib igale eestlasele silmade ette suur valge hoone Tallinna turuplatsi naabruses. See on nagu iseenesestmõistetav tõsiasi, et see teisiti ei saakski olla, kui et ta seisab seal, suurim kõigist meie kunstitemplitest." Nii kirjutab Hugo Peets 1938. aastal ilmunud raamatus ""Estonia" teatri‑ ja kontserthoone ajalugu". Tsiteerin sama autorit veel, jutt on Estonia ehitamisest: "See oli igatahes vastutusrikas ja pingutusinõudev ülesanne, mis "Estonia" selts enesele võttis, kuid teisalt ilmestab see jälle kujukalt ärksama Tallinna eesti seltskonna teotsemishimu ja tahtekindlustki, mis hiilgava tunnustuse sai s. a. detsembrikuus peetud linnavolikogu valimistel, kus eestlased said absoluutse häälteenamuse ning pääsesid seega peremeestena [esmakordselt juhtima]." Tahtmatult tekib paralleel eelmisel kuul toimunud sündmustega Tallinna Linnavolikogus. Aga 1910. aastal kirjutab helilooja Rudolf Tobias: "Ja ometigi nurgakivi! Üks kultuuralahing sai jälle löödud," pidades silmas, et tollane võim keelas Estonia nurgakivi tseremoonial eestikeelsed kõned. Siiski toimusid avamispidustused 1913. aasta augustis. Kuid juba kümmekond aastat pärast valmimist jäi maja teatrile kitsaks ja 1927. aastal ehitati hoone keskosale Armas Lindgreni ja Artur Perna projekti järgi neljas ja viies korrus. 1944. aasta 9. märtsi pommitabamus oli teatrile, Eesti rahvale katastroof. Siiski taastati hoone Alar Kotli projekti järgi 1947. aastaks ja see on tänaseni peaaegu säilitanud oma tollase välisilme, mis erineb esialgsest projektist. Jah, tulevikuplaane on peetud mitmeid kordi, sest draamateatriks ehitatud saal on olnud algusest peale takistuseks suurejooneliste ooperi‑, opereti‑ ja balletietenduste lavale toomisel. 1972. aastal toimus arhitektuurivõistlus eesmärgiga ehitada uus hoone Tõnismäele. See on nüüdse rahvusraamatukogu asukoht. 1984. aastal korraldati kutsutud arhitektuurivõistlus. Valituks osutus Peep Jänese ja Henno Sepmanni projekt, mis jäi teostamata. 2010. aastal toimus arhitektide liidu linnaehituslik analüüs uuele ooperimajale võimalike asukohtade leidmiseks. Neid küll pakuti, aga aga … Ja 2019. aastal tegi kultuuriminister Tõnis Lukas ettepaneku rajada ooperisaal Tallinna Linnahalli. 2022.–2023. aastani töötas linna ja Rahvusooper Estonia ühiskomisjon, kes analüüsis juurdeehituse variante, sest, nagu kokkuvõtvalt nenditi, uue hoone rajamiseks pole riigil jõudu. Just sedasama pidas silmas eelmise Riigikogu koosseisu kultuurikomisjon, kui lisas Estonia juurdeehituse – mitte uue ooperiteatri riiklikult tähtsate objektide nimekirja. Ja selle Riigikogu ka 13. septembril 2021. aastal kinnitas. Jah, arutelu uue ooperiteatri üle on ühiskonnas kestnud pikalt. Aga otsus siin Riigikogu saalis tehti just lähtuvalt sellest, et et Eesti riigil ei ole lisaks olemasolevate kultuuriobjektide renoveerimisele ja ehitamisele võimalik finantseerida uue ooperihoone ehitust ja seejärel leida püsirahastus nii uue kui ka ajaloolise Estonia teatri projekti teostamiseks. Samas on arhitektid ja linnaplaneerijad ju tõstatanud probleemi, et elu, konkreetsemalt kultuurielu kolib linnasüdamest välja ja meil tuleks teha kõik, et seda peatada. Kõrgkultuurile tuleb leida arenguvõimalus Tallinna kesklinnas. Estonia ei vaja mitte uut maja, vaid uut, suurema lava ning muusika‑ ja balletilavastuste esitamiseks vajaliku akustikaga teatrisaali. Seda on estoonlased korduvalt rõhutanud, sest rahvusooperi hing elab just selles kohas, selles Estonia teatris. Muidugi olid meile, Riigikogu liikmetele ja juurdeehituse toetajatele teada nii muinsus‑ kui ka looduskaitselised piirangud juurdeehitusega edasiminekuks. Aga kas probleemid pole mitte selleks, et neid lahendada? Ja kui meie neid ei lahenda, siis uut võimalust teatrile ei sünni. Me küll koolitame soliste ja artiste Eestis, aga siis saadame nad välismaa teatritesse ning käime võimaluse korral ka ise mujal oma tähti vaatamas ja kuulamas. Minevikku tuleb mäletada ja jäädvustada. Selleks on tänapäeval erinevaid võimalusi. Bastione ja muinsusväärtusi oleks kindlasti vaja avalikkusele eksponeerida, aga ka vana ja uue hoone sümbioos võiks Tallinna kesklinnas sündida, nii nagu näeme ooperiteatrite arhitektuurseid lahendusi Milanos, Lyonis, Berliinis, Kölnis, Londonis, Ljubljanas ja Riias. UNESCO nimekirjast. Ei vasta tõele, et Tallinna vanalinna ümbritsevale bastionaalvööndile ei ole alates UNESCO nimistusse saamisest midagi ehitatud. Nimetagem siin Kaarli puiestee 8 kinnistut, Kalevi ujula juurdeehitust, inglise kolledži ujulat, Vabaduse väljakut ja selle maa-aluseid parklaid. Nende rajamisel peeti diskussioone ja leiti kompromisse. Tehkem seda nüüdki. Eelnõu algatajad, Estonia toetusrühma liikmed kõigist Riigikogu fraktsioonidest, ja eelnõu esitaja kultuurikomisjon ei soovi mitte uut kultuuralahingut, vaid kultuurset diskussiooni, toomaks kokku riigi, Tallinna linna, Rahvusooper Estonia, ooperi‑ ja balletiartistide, orkestri ja dirigentide, lavastajate ja loojate ning loomingu austajate ühised ja erinevad nägemused uuest juurdeehitusest. Tegelikult on jää võimaliku Estonia juurdeehituse ümber hakanud sulama. Ehk on selles osa ka tänasel eelnõul. Meie siin saalis ei tea ega peagi teadma, milline näeb välja Estonia tulevane juurdeehitus, meie teha on poliitilised otsused. Teame, et on kõhklusi ja kartusi, aga usaldame siin professionaale, nagu seda tehti sada aastat tagasi, kui rahvusvahelise arhitektuurivõistluse tulemusel valiti välja soomlaste Armas Lindgreni ja Wivi Lönni projekt. Kutsun nagu kõik eelnevad kõnelejad kõiki Riigikogu liikmeid eelnõu poolt hääletama. Elagu Eesti! Elagu Estonia! Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Vadim Belobrovtsevi. Palun!

Me kõik saame aru, et Estoniale on vaja uut maja. Aga kahjuks ettepaneku tegemine, mis meil praegu laual on, sellele ei vasta. Ma ausalt öeldes üritasin aru saada, mida see ettepaneku tegemine endast kujutab. Paistab, et see on lihtsalt ettepanek ettepaneku tegemise pärast. Ma võin seletada, miks see niimoodi tundub.

Kui me loeme, mis ütleb selle otsuse eelnõu seletuskiri, siis me näeme, et kultuurikomisjonis on mitu korda käinud erinevate ministeeriumide esindajad. Ja näiteks 18. märtsil nad märkisid, et juurdeehituse puhul ei ole võimalik kehtiva planeerimisseaduse alusel riigi eriplaneeringut algatada, kuna selle eesmärk on ehitisele asukoha leidmine ja uue ehitise püstitamine. Nii et me saadame ministeeriumidele ettepaneku, kuigi me juba oleme saanud ministeeriumide arvamuse.

kuna nende arvates meie tegevus tekitab suurt kahju Eesti ainelistele kultuurimälestistele, ajaloolistele traditsioonidele ja institutsioonidele. Ma olen nõus arvamusega, mis on siin täna juba esitatud. Kui öeldi, et tuleks ehitada uus maja, uus hoone kuskile mujale, siis sellest väga palju ei räägitud,

otsustati, et see sobi. Järelikult ongi ainult üks võimalus: ehitada Estonia olemasoleva hoone kõrvale veel suur juurdeehitus. Kahjuks tekib paratamatult selline tunne, et siin poliitikud tahavad survestada neid ametnikke, kes on juba välja öelnud oma arvamuse, lähtudes erinevatest määrustest, määrustest, nõuetest ja piirangutest. Nad on seda juba korduvalt teinud, ka meie kultuurikomisjonis üritasid nad seda öelda, kaudselt, viisakalt ja ka otse. Me aga pöördume ikka Vabariigi Valitsuse poole,

nõudeid. Ausalt öeldes selline strateegia mulle väga ei meeldi. Lisaks me rääkisime sellest, kas see juurdeehitus sobib sinna, kus

kas siis näiteks oleks kõne alla tulnud ka selline variant, et ehitame juurdeehituse Raekoja platsile? No selles ma väga kahtlen. Aga Tammsaare park

õige.Kuidas edasi minna? Siin kõlas mitu korda, et tuleb seda kompromissi otsida ja see ka leida. Ma olen sellega täiesti nõus. Ma arvan, et osaliselt annab selleks alust ka seesama muinsuskaitse arvamus, mida ma juba mainisin. Ja siinkohal peavadki kõik osapooled – Estonia Selts, Tallinna linn ja Vabariigi Valitsus

Aga selleks tegelikult seda ettepaneku tegemist vaja ei ole. Ma arvan, et need osapooled saavad ise väga ilusti ühise laua taga istuda ja selle ära otsustada. Aitäh! … kas

Rahanduskomisjon arutas eelnõu seoses teise lugemise ettevalmistamisega käesoleva aasta 18. aprillil, muudatusettepanekute esitajad selgitasid oma ettepanekuid ja osales ka Rahandusministeeriumi esindaja. Tuletan meelde, et selle eelnõu tuum on õpetajatele täiendava palgaraha tõstmine Haridus- ja Teadusministeeriumi reale, et sealt saaks see raha liikuda toetusfondi kohalikele omavalitsustele. Need muudatused on vajalikud õpetajate palga alammäära tõstmiseks 1820 euroni ja selleks suunatakse riigieelarvest kohalike omavalitsuste toetusfondi 9,27 miljonit eurot. Praegu on õpetajate palga alammäär 1803 eurot. Õpetajate palga alammäärale lisandub 20% diferentseerimise osa ja kokku kasvab õpetajate palga arvestuslik keskmine 6,6% ehk 2184 euroni. Muudatusettepanekute tähtajaks, käesoleva aasta 17. aprilliks laekus seitse muudatusettepanekut, sealhulgas kolm Isamaa fraktsioonilt ja neli EKRE fraktsioonilt.

Vabariigi Valitsuse üldine seisukoht oli muudatusettepanekuid mitte toetada, sest enamikul on katteallikaks märgitud Vabariigi Valitsuse reservid, mis püsikulude puhul pikaajalise katteallikana ei sobi. Ja kui arvestada tänast reservide mahtu, mis on umbes 40 miljonit eurot koos sihtotstarbelise osaga 180 miljonit eurot, siis ei ole see ka piisav. piisav. Aga jah, opositsioon soovis suurendada toetusfondi rohkem ja tõsta ikkagi rohkem palku. EKRE muudatusettepanek oli Haapsalu–Rohuküla raudtee ehitusele raha suunamine, samuti samuti politsei ja piirivalve kriisireservi moodustamine ja Eesti San Francisco ja New Yorgi konsulaatide tegevuse rahastamine.

teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 9. mai. Tänase seisuga on see aeg küll väga lühike, aga eelnõu on sellisel kujul olnud kättesaadav ja päevakorras juba mõnda aega.

võib öelda, paneme plaastri nendele haridusvaldkonna esmastele ootustele, mis puudutavad palgatõusu käesoleval aastal, aga tegelikult on pikk plaan ja [laiem] küsimus jätkuvalt lahendamata.

tuleb leida täiendavaid vahendeid.Minu isiklik seisukoht on – ja ma arvan, et see on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna seisukoht –, et me ei pea vaatama mitte ainult seda, kas ja [kui, siis] kust on võimalik riigieelarvet vähendada või kärpida, vaid ka seda, kust on võimalik leida täiendavaid tuluallikaid, täiendavaid katteallikaid. Olukorras, kus eelarve defitsiit on

loomulikult ka meie inimeste toetamiseks kriisi ajal, ja millised võiksid olla võimalikud maksumeetmed. Paratamatult tuleb meil rääkida ka tulupoolest, sellest ei ole pikemas vaates pääsu. Ma arvan, et see on tegelikult õige, sest kui me soovime sellist heaoluriiki, tugevat riiki, solidaarset riiki ja kättesaadavaid avalikke teenuseid, nii et inimese haridus või tervislik seisund ei sõltuks tema rahakotist, siis paratamatult tuleb meil üle vaadata vastav maksusüsteem ja liikuda pigem põhjamaiste heaoluriikide lahenduste poole, nagu astmeline tulumaks ja muud sellised maksumeetmed, mis ühest küljest tagavad maksusüsteemi õigluse, aga aitavad tegelikult ka eelarvesse vajalikku lisatulu tuua. Selliste mõtetega saadan meie poolt kõik Riigikogu liikmed mõtlema ja arutama seda, kuidas haridusvaldkonna pikaajalist rahastamiskindlust tagada. Loomulikult, jätkuvalt toetame, nagu viidatud, kollektiivlepingu sõlmimist

Esiteks, 7. mail me arutame siin teemat, mis puudutab põhimõtteliselt aasta algust, ehk õpetajad peavad saama palgalisa, olgu selleks needsamad 17 eurot – see on juba teine probleem

see on loomulikult suur küsimus ministeeriumile, sest esiteks, need 17 eurot on streigi tulemus, seda streiki poleks pidanud üldse olema, sellepärast et valitsus lubas õpetajatele väga konkreetset palgatõusu, aga taganes oma lubadusest. Ja siis anti minu mäletamist mööda 1,7% palga alammäärale

Aga sedagi raha pole õpetajad veel oma kontodel näinud, nagu ma juba ütlesin. Teiseks, see, et me siin maikuus seda arutame, on järgmine probleem. Kõige suurem probleem on siinjuures see, et tegelikult koalitsioonileppega lubati õpetajatele, et nende palk on 120% Eesti keskmisest palgast. Praegu on viimaste andmete järgi Eesti keskmise palga suurus 1904 eurot, vist eelmise aasta viimase kvartali

Aga meie räägime siin sellest, et pärast seda, kui see seaduseelnõu vastu võetakse, on õpetajate palga alammäär 1820 eurot ehk see ei ole Ja 120%‑st me siin üldse ei räägigi, me räägime sellest, et oleks väga hea, kui oleks 100%, aga ei ole sedagi. Nii et see, mis on koalitsioonileppesse kirjutatud, paistab järjekordse lubaduse murdmisena. Loomulikult on meil olukord selline, et õpetajate defitsiit ja õpetajate puudulik järelkasv on, nagu haridusminister eile siin rääkis, võib-olla kõige suurem Eesti Vabariigi probleem haridusvaldkonnas. Aga mida me selleks teeme, et see järelkasv suureneks? Lisame 17 eurot õpetajate palgale. Sellega, ma arvan, me kaugele ei sõua. Iseenesest me kõik saame aru, et selleks, et meil oleks rohkem õpetajaid, on vaja, esiteks, et see oleks prestiižne amet, prestiižne töökoht,

Mitte midagi pole ju muutunud ühe päevaga. Selles mõttes me oleme järjekordselt olukorras, kus õpetajad ei tunne, et neid väärtustatakse, õpetajad ei tunne, et nende palk vastaks nende koormusele. See koormus pidevalt suureneb, kahjuks palk seda ei tee. Nii et meie, Keskerakonna fraktsiooni arvamus on väga lihtne: jah, iga kopikas, mis õpetaja saab juurde, on tervitatav, aga vaat see, et see on kopikas, on kahetsusväärne. See peaks olema ikkagi kohe, ütleme niimoodi, mitusada eurot juurde, siis me saaksime vähemalt rääkida sellest, et see lubadus, mis on koalitsioonileppesse sisse kirjutatud, sisse kirjutatud, on ka midagi väärt. Aga praegu me näeme lihtsalt seda, et kirjutati ilusad laused sinna koalitsioonileppesse, lubati õpetajatele suhkrumägesid, aga tegelikult antakse juurde 17 eurot kuus. Aitäh!

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Jah, kõige rohkem selle lisaeelarve puhul me räägime ühe lubaduse täitmisest. Aga

Järjekordne pettus oli see, et detsembris leiti natukene raha, aga seda ei pandud eelarvesse.

leiti veel natukene raha ja öeldi, et see on justkui olemas. Tegelikult riigieelarvesse lisame me selle alles maikuus.

Kolmikliidud on olnud alati niisugustel rasketel hetketel [tegutsenud] – 1999. aastal kohe pärast valimisi maikuus töö käis juba suure auruga, tehti negatiivset lisaeelarvet, kärpe‑eelarvet; 2008. 2008. aastal tehti sellel ajal kärpe-eelarvet.Nüüd ma lähen selle jutu teise poole juurde. See on muidugi hea, et õpetajateni [vähemalt] see lubatust väiksem viimati antud lubadus ikkagi kuidagi täideti, see on siin eelarves sees ja omavalitsused saavad nüüd selle katte, et maksta õpetajatele palk välja. Aga me oleme sellises majandusseisus, kus me peaksime rääkima ka halduskulude kärbetest. See ei tähenda konkreetselt lööki ei õpetajatele ega kuhugi mujale. See on prioriteetide küsimus. Õpetajate palgad tõenäoliselt tõusevad ka edaspidi. Aga see, et riik administreerib ennast lõhki, on meile teada, sellest räägivad kõik.

Kolmikliidud on sellega hakkama saanud nii, et nad on selgelt jahtunud majanduse ja kahaneva eelarve tingimustes juba maikuus teinud

Nii et see läheb tegelikult kuu keskpaika. Aga selle juures peaks arvestama, et lisaeelarvel on mitu funktsiooni. Ühte funktsiooni ei ole üldse arvestatud – me ju tegelikult ei näe, et valitsus üldse sellega tegeleks selleks oleks pidanud kasutama praegust lisaeelarvet. Aga kus on järgmine lisaeelarve, mis peaks olema kärpe-eelarve, riigi halduskulude kärpimise eelarve selleks, et anda olulistele funktsioonidele – õpetajatele ja haridusele, näiteks ka kutseharidusele, mis hakkab kokku kukkuma mitmes kutsehariduskeskuses – hõlpu? Selleks tuleks riigi administreerimiskulusid koomale tõmmata ja teha negatiivne lisaeelarve, kärpe-eelarve mitmes lõigus. Kus see on? Seda ei ole. Me räägime maikuus sellisest lisaeelarvest, mis lahendab ainult natukene probleeme. Jah, mulle meeldib, et see lahendab ka õpetajate probleeme. (Juhataja helistab kella.) Aga seda on selgelt vähe. Õpetajate palgatõusu loomulikult Isamaa toetab.

toetame seda eelnõu, kuna nii on kokku lepitud, ja 9,27 miljoni juurde suunamine on parem kui mitte midagi, see on positiivne. Aga olen nõus sellega ja meie fraktsioon rõhutab me ei pea seda suureks õpetajate päästmise aktsiooniks. Ilmselgelt 1820-eurone miinimumpalk ja arvestuslik keskmine 2094 eurot selgelt ei vasta õpetajate koormusele ja vastutusele. toetame jätkuvalt seda, et õpetajate palk tõuseb 120%-ni, nii nagu koalitsioonileppes on kokku lepitud, ja peame tegelema selle poole liikumisega. Toetame haridusministri läbirääkimisi ja soovi sinnapoole liikuda, kuid me arvame, et on vale rääkida ainult õpetajate miinimumpalga tõusust. Tegelikult on meil juba praegu kohalikke omavalitsusi, kes on oma vahenditest aidanud viia õpetajate palga 120%-ni.

tegeleda.Prioriteediks peaks aga meie arvates saama just heale õpetajale hea palga tagamine. Peame suutma hoida koolis häid õpetajaid, meelitada sinna tõesti kvalifitseeritud õpetajaid. Oleme selles mõttes pigem direktoritega, koolijuhtidega ühel nõul, et väga tähtis on just diferentseerimisfondi õige suunamine väga heal tasemel õpetajate töö tasustamiseks, sest meil on tegelikult väga erineva kvalifikatsiooniga õpetajaid. Meil on ka kümneid õpetajaid, kellel isegi ei ole keskharidust. See on täiesti lubamatu, kuidas sajad õpetajad näiteks matemaatikat õpetavad, ilma et neil oleks vastav haridus.

Lisaks tuleks tegelda sellega, et see diferentseerimisfondi raha tõesti jõuaks õpetajateni. Praegu on kohalikel omavalitsustel selle raha käsutamise õigus. Tallinna linn näiteks maksab sellest suuresti tugispetsialistidele. See on loomulikult ka õige, sest tugispetsialistide vajadus on suur ja nemad peavad head palka saama. Aga selle võrra õpetajate palk ju väiksemaks. Me teame, et võrreldes kohaliku piirkonna keskmisega, on just Tallinna linnas õpetajate palgasurve kõige suurem, kuna nad ei saa keskmisega võrreldes piisavat palka, ja inimesed lähevad koolist ära. See on probleem.

Inimese jaoks on oluline just kättesaadav tulu, mitte number palgalipikul. Ja võib öelda nii, et me selle kaudu, et see ühtne tulumaksusüsteem tuleb,

kuidagi seda märkimata jätta. Küll oleks hea, kui inimesed seal kõnepuldis võtavad sõna teemadel, mida nad valdavad. Kõigepealt, maksuküüru üle võib vaielda, aga maksuküüru loomulikult ei ole keegi ei maksa meil rohkem, kui tulumaksuseadus ette näeb. Ei ole nii, et vahepeal mingisugused detsiilid palgasaajatest maksavad rohkem kui järgmised detsiilid. See on täiesti vale [arusaam]. Teiseks, me kõik teame, et järgmisest aastast jõustuv tulumaksumuudatus

saali ees rääkis. On ääretult kahetsusväärne, et ma selle täpsustuse pean tegema. Aga ma kutsun kolleege üles rääkima ikka nendel teemadel, mida nad valdavad. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun!

ja Eesti 200 enne valimisi lubasid õpetajatele palgatõusu, panid kokku valitsuse ja siis suure hurraaga kuulutasid koalitsioonileppes välja, et õpetajate palk tõuseb 120%‑ni Eesti keskmisest. Ja nüüd, kui valitsuse kokkupanekust on möödas üle aasta

Aga selle asemel et otsida lahendusi, mis siis toimus? Kõik ministrid, koalitsioonisaadikud, opositsioon, haridusminister, peaminister, rahandusminister, teiste erakondade esindajad, haridustöötajate liit arutasid ja arutasid seda teemat neli kuud. Lahendust ei leitud, kõik lõppes ikka streigiga. Jaanuaris oligi õppetöö häiritud, õpetajad streikisid meil siin Toompeal. Ja mis siis pärast toimus, kas midagi muutus? Ei, kõik jätkus samamoodi. Ühed tegid näo, et nad usinalt otsivad raha, teised näitasid, et seda raha ei ole ega tule. Muidugi, tahaks ikkagi mainida, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 võtsid väga mugava positsiooni, öeldes, et teate, me väga toetame õpetajaid, maksaksime teile täiendavat palka, aga näete, kuri peaminister ja rahandusminister ei lase.

ei ole probleem isegi selles, et riik järjekordselt pettis õpetajaid, ega ka mitte selles, et pärast kuid kestnud arutelu jõuti 17 euroni, vaid on selles, et poole aasta jooksul

tavapärane nähtus. Aga muidugi leiti veel ühed süüdlased, nimelt kohalike omavalitsuste näol. Haridusminister aga väitis eile mitu korda, et tema küll mingeid süüdlasi ei otsinud, tema ei väitnud streigi ajal kordagi, et keegi teine on süüdi. Aga mina mäletan väga hästi, kuidas haridusminister koos peaministriga

ega midagi tehtud? Peaminister ütles, et streigi ajal õpetajatele palga maksmine oli seadusevastane. Aga miks siis pole seda raha tagasi nõutud, kui see oli seadusevastane? No selline on siis õigusriik, millest peaministrile väga tihti meeldib rääkida.

See kõik on ju valitsuse tegemata töö. Omavalitsused ei saagi õpetajakohti täita, kui lihtsalt ei ole õpetajaid, keda saaks sinna panna. Õpetajaid pole piisavalt ja see ongi põhjus, miks nad ongi sunnitud töötama suurema koormusega.Ja Ja vastuseks Reformierakonna esindajale, kes ütleb, et Tallinn ei maksa õpetajatele palgalisa: Tallinnas [on õpetaja] aasta keskmine töötasu on 2418 eurot, mis on 133% Eesti keskmisest.

Head kolleegid! Ma tundsin, et ma pean veel kolleeg Helir-Valdor Seederi tõstatatud maksuküüru küsimust selgitama. Ja ma selgitan seda eelkõneleja näitel. Õpetajad ei saagi 17 eurot kätte, õpetajad langevad maksuküüru alla ja 17 eurost peetakse kinni 34%. Õpetajad saavad sealt kätte kätte hoopis – kui palju see siis on? – 11 või 12 eurot. Ei saagi 17 eurot, sest maksuküür on selles vahemikus. Igalt 100 eurolt, mis tõuseb, peetakse kinni kolmandik, mitte 20% ega 22%.

palgavõit aastas, mis jääb üle 1000 euro, ei ole mõned eurod. Isegi kui väga palju erinevaid tarbimisi vaadata ja koguseid, siis käibemaks kuidagi ei võrdsustu ära selle 1000 euroga, mida reaalselt on võimalik tulumaksuvõidust saada. Samamoodi, me räägime sellest, et õpetajad ootavad – siin Keskerakonna fraktsiooni esindaja ütles, et õpetajad ootavad – juba pikalt. Muidugi õpetajad ootavad, sellepärast me olemegi soovinud Riigikogus seda riigieelarve muutmise seadust kiiresti menetleda. See ei ole aga mitte kuidagi seisnud koalitsiooni tegutsemise taga, vaid vastupidi,

et õpetajate palk ei jõua kohale, ei ole. Pole mõtet õpetajaid hirmutada, pole mõtet kohalikke omavalitsusi hirmutada. Selle valitsuse üks prioriteete on, nii nagu ka eile sai öeldud, kindlasti haridus, haridusvaldkond, seal tehtavad reformid ja olulised otsused. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et nüüd me vaataksime läbi eelnõu 389 seitse muudatusettepanekut, ja me alustame nende läbivaatamist.

Tulemusega poolt 11, vastu 53 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 4 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Siim Pohlak, mis protseduuriline küsimus teil on? Minul oleks palve läbi viia hääletusprotseduur enne selle ettepaneku … Jaa, aga siis te peate andma teise klahviga märku. Oleme muudatusettepaneku nr 4 juures.

Tulemusega poolt 17, vastu 53 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepanek Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus. kuna te lihtsalt lükkasite nii kähku selle mootori tööle, et reisija jäi maha. Natukene võiks tempot maha võtta ja ikkagi teostada neid protseduure nii, nagu meie kodukord ette näeb. Aitäh! Jaa, teil on õigus kriitikat teha minu kohta. Ma olen alati küsinud enne hääletamist, kas me võime minna hääletuse juurde.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 9. mai kell 17.15. Teine lugemine on lõpetatud ja kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Head ametikaaslased! Meie tänane istung on lõppenud. Ma soovin teile jõudu meie töös. Aitäh!